sa popodnevnim radom. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 789. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj Zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak ujedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, odbor za gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Uvaženi Robert Markt državni tajnik u Ministarstvu gospodarstvu, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Čast mi je da mogu iznijeti Izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja koje smo proveli smo proveli kroz proceduru i želim vam reći nešto prvo o tome Zakonu koji smo izmijenili. Zakon je stupio na snagu u srpnju 2007. godine od tada je u Ministarstvu gospodarstva koje je nadležno za provođenje mjera iz tog zakona zaprimljena 169 prijava. Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobila su 72 trgovačka društva. Planirana visina ulaganja svih projekata koji su prijavljeni iznosi 3,1 milijardu kuna, uz planirano ostvarenje 3721 novog radnog mjesta. Sektori u koje su investirana sredstva dominantno je metaloprerađivačka industrija sa 13,6% proizvodnja motornih vozila i dijelova 11,6%, tekstilna industrija, drvno-prerađivačka industrija, distribucija logistika, proizvodnja električne energije i transformatora i proizvodnja fotonaponskih solarnih modula s nešto više od Interesantan je podatak da od 72 trgovačka društva koja su nositelji poticajnih mjera 21 projekata je realiziran od strane trgovačkih društva koja su u potpunom i djelomičnom stranom vlasništvu to je u postotcima 29%. Zakon koji smo izmijenili ima, stupio je na snagu 2007. godine, omogućava novoosnovanim i postojećim trgovačkim društvima korištenje poticajnih mjera za ulaganja, minimalna visina ulaganja za koju se odobravaju poticaji iznosi 300 tisuća eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. To ulaganje je potrebno provesti u roku od tri godine od početka ulaganja. koje proizlazi iz zakona čine ukupno 6 vrsta poticaja od kojih je najizdašnije za ulagače, najprivlačnija porezna povlastica koja predstavlja umanjenje stope poreza na dobit od 5 pa do 100% u maksimalnom razdoblju od 10 godina. Do ulaska u Europsku u uniju ulagačima također stoji na raspolaganju carinska povlastica koja omogućava oslobađanje od plaćanje carine za opremu i strojeve koji se uvoze iz zemalja s kojima Republika Hrvatska nije u potpunosti liberalizirala trgovinske odnose. Zakon također predviđa i bespovratne novčane potpore za otvaranje radnih mjesta kao i za usavršavanje odnosno stručnu izobrazbu djelatnika na novim radnim mjestima. Također zakon je usmjeren na poticanje ulaganja u sektore visoke dodane vrijednosti zbog čega su predviđene i dodatne poticajne mjere za ulaganja u osnivanje i razvoj, tehnološko inovacijskih centara te strateških aktivnosti poslovne podrške. Ove poticajne mjere odnose se na povećanje iznosa potpora za otvaranje novih radnih mjesta kao i za bespovratne novčane potpore za ulaganja u opremu visoke tehnologije. Isto tako ulagačima koji ulažu u velike projekte ulaganja, u velikim projektima ulaganja definirali smo sve koji su iznad 15 milijuna eura u županijama, sa visokom stopom nezaposlenosti odobrava se i dodatna bespovratna novčana potpora za ulaganja u proizvodni objekat, popratnu infrastrukturu i kupnju opreme visoke tehnologije jer je riječ o projektima ulaganja od značajnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Sukladno programu gospodarskog oporavka kojeg je u travnju prošle godine usvojila Vlada Republike Hrvatske, zaključeno da je potrebno napraviti izmjene i dopune Zakona u određenim dijelovima koji su pokazali stanovite manjkavosti. Donošenjem predloženog Zakona, izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja omogućiti će se smanjenje minimalnih uvjeta za korištenje poticajnih mjera za ulaganje u projekte ulaganja kao što su tehnološki razvojni inovacijski centri, centri strateške podrške odnosno u one sektore koji stvaraju izuzetno visok višak vrijednosti. Minimalni iznos iz početnog ulaganja za projekte ulaganja kao što sam rekao u razvojne inovacijske aktivnosti i aktivnosti strateške podrške poslovanju smanjili smo na 100 tisuća eura uz uvjet otvaranja pet novih radnih mjesta ako tabelarno se pogleda taj prikaz onda za ulaganje od 300 tisuća eura do milijun i pol za proizvodno prerađivačke, ulagačke projekte, uvjeti su ostali isti, dakle minimalno ulaganje od 300 eura, minimalan broj novih radnih mjesta 10, maksimalno trajanje povlastice 10 godina i tu je umanjenje stope od 50% što znači aktualna stopa poreza na dobit u Hrvatskoj je 20%, u ovom slučaju bi bila 10%. Dok smo uvidjevši da je potrebno napraviti određeno usklađivanje kako bi dostigli standard koji vrijedi u okruženju posebno u zemljama koje su članice europske unije kao što je Slovenija i Mađarska bilo je potrebno smanjiti iznos iznos početnog ulaganja za neke aktivnosti koje su vezane uz ICT ili neke tehnologije koje jednostavno su počele proizlaziti iz izuzetno malih mikropoduzetničkih aktivnosti. Na primjeru najvećeg ulaganja znači od 8 milijuna eura nagore za proizvodno prerađivačke kapacitete potrebno je otvoriti novih 75 radnih mjesta, a ono što smo smanjili znači za razvojno inovacijski su ti uvjeti pa tako da bi se ostavili isti poticaj potrebno je ostvariti 50 radnih mjesta da bi se stekli ti uvjeti. Znači, za nekih 25 odnosno 50, 25 apsolutno 50% relativno smo smanjili uvjete za razvojne inovacijske aktivnosti i aktivnosti strateške podrške jer tamo zna se da je oprema koju koriste takve tvrtke je izuzetno vrijedna, no međutim takve aktivnosti ne zapošljavaju tako veliki broj ljudi kao što je to slučaj u proizvodno prerađivačkima. Zakona o poticanju ulaganja se dodatno detaljnije preciziraju neke odredbe koje su usklađuju sa pravnom stečevinom EU iz područja državnih regionalnih potreba odnosno u potpunosti je usklađen zakon o izmjenama i dopunama sa smjernicama za regionalne potpore iz 2007. do 2013. godine. Također imajući u vidu služenost i dubinu gospodarske i financijske krize u razdoblju od 2008. do do 2010. godine koje je posebno negativne učinke imala na gospodarske aktivnosti povezne s projektima novih ulaganja i novog zapošljavanja povezanog sa ulaganjem, ministarstvo gospodarstva predvidjelo je izmjenama i dopunama zakona produljenje razdoblja realizacije odobrenih projekta ulaganja koji su započeli u 2007., osmoj i devetoj godini na način da se tvrtkama koje su ušle u ulagački proces od onih tri godine kako stoji u zakonu produlji rok na 5 godina kako bi se tim tvrtkama koje su redom izjavile da planiraju provesti svoje ulaganje, ali da jednostavno zbog financijske i ekonomske krize nisu bile u mogućnosti u tim godinama to provesti. Tako da smo osluškivali sve što nam tvrtke sugeriraju i na taj način jednostavno relaksirali investicijsku klimu. Isto tako tim potezom vjerujemo da neće doći niti do prisilnog otpuštanja radne snage niti da će tvrtke morati obzirom da su koristile porezne povlastice vratiti taj novac uvećan sa kamatom. Isto tako imajući u vidu da Zakon o poticanju ulaganja je do sada omogućio korištenje poticajnih mjera samo za trgovačka društva, izmjenama i dopunama predviđeno je da nositelji poticajnih mjera za ulaganja mogu biti i fizičke osobe odnosno obrtnici koji su u sustavu plaćanja poreza na dobit. Time se također omogućuje korištenje poticajnih mjera u većem broju tako da iako kažem od 2007. niti jedan obrt nije čak niti prijavio zahtjev za odobrenje poticajnih sredstava. U određenoj mjeri smo izašli ne u određenoj nego u potpunosti smo im izašli u susret i omogućili im da i u statusu obrtnika mogu aplicirati za poticajna sredstva. Želio bih još napomenuti da smo dobili amandmane od Odbora za zakonodavstvo i od Odbora za gospodarstvo i da smo i jedne i druge u potpunosti prihvatili.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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Predstavnici predlagača, kolegice i kolege zastupnici. Ova izmjena ili prijedlog izmjene Zakona o poticanju o ulaganju je na tragu jednog čitavog niza aktivnosti Vlade RH koja se koja se može nazvati ili ima zajednički nazivnik pisma namjere ili bolje rečeno jedna mjera koja bi mogla rezultirati dobro, ali u konačnosti bez obzira na koji način i kako će rezultirati evo mi smo pokušali. Ali sasvim sigurno onaj ključni problem, problem stvaranja održivih uvjeta i efikasnih uvjeta prije svega u gospodarstvu u smislu stvaranja novih vrijednosti, je sasvim sigurno teško očekivati od ovog prijedloga zakona. I gotovo sigurno da će ova mjera napraviti nekakve pomake više zahvaljujući žilavosti gospodarstva nego stvarnim uvjetima koje su sigurne tom gospodarstvu. govoriti o dosadašnjim iskustvima Zakona o poticanju ulaganja mislim da nema potrebe jer mislim da ta iskustva jednostavno postignuti efekti primjenom tog zakona od 2007. godine su toliko mali da jednostavno uopće šteta i trošiti riječi i svako zavaravanje da su postignuti neki značajni efekti dovoljno je pogledati statistiku i broj nezaposlenih. Mislim da je to dovoljno s jedne strane. S druge strane dovoljno je pogledati zaduženost, unutarnju nelikvidnost, vanjski dug od 2007. do danas mislim da je to svima jasno i nema nikakve potrebe jednostavno nema ni prostora za bilo kakvo uljepšavanje, a kamoli nekakvu argumentaciju. Dobro je da je u ovom trenutku pitanje svih pitanja zapošljavanje, to je sasvim sigurno, ali zapošljavanje uz jedan snažan rast gospodarstva, doslovce tim redoslijedom. Zapošljavanje u javnom sektoru istovremeno smanjenje zaposlenih u realnom sektoru što je i sada se dešava, mislim da to nije nešto što zadovoljava i nešto što možemo podržati. Dapače mislimo da je to direktna šteta i da je štetno. Drugo, svaka mjera svaka mjera pogotovo kada govorimo o poticanju zapošljavanja ako nije u korelaciji ako nije usklađena sa svim ostalim mjerama, onda je to ponavljam prema prema stavu nas u klubu HNS-a i HSU-a na nivou pisma namjere, efekti kakvi će desiti, desiti će se a ako se bilo što desi, desi će isključivo slučajno što je i do sada bila praksa. Jer govoriti o mogućem zapošljavanju isključivo zato jer će smanjiti doprinos mislim da za nijednog ozbiljnog poduzetnika da za nijednog ozbiljnog poduzetnika to nije mjera koja će biti odlučujuća da one krene u svoj poduzetnički pothvat. Za svakog poduzetnika kada ulazi u svoj poduzetnički pothvat, a ulazi s jednim izuzetnim velikim rizikom treba čitav niz drugih mjera, međusobno sinkroniziranih, međusobno usklađenih, a u ovom trenutku o usklađenosti naših mjera koje imaju naši poduzetnici jednostavno mislim da ne treba trošit riječi jer su gotovo nikakve, jer ih gotovo nema. Jer da ima, gospodarstvo bi vam bilo u potpuno drugoj poziciji. Ukupni pad sasvim sigurno je bio zaustavljen, a traje već duži niz godina. Povećanje nezaposlenih već duži niz godina. Pokušavamo tu i tamo usporediti zimsko i ljetno zapošljavanje pa onda imamo nekakav smanjeni pad nezaposlenosti što tehnički ne odgovara činjenici pa onda se pokušava komparirati različiti mjeseci između dvije godine pa opet ispada dobra slika, ali u konačnosti slika je loša i neodgovorno je u tom pravcu ili u tom smislu svako uljepšavanje jer se radi direktna šteta prema budućnosti ove države. Da nam je nužna jedna harmonija između monetarne i fiskalne vlasti, pogotovo kad govorimo o izvoznicima, nužna je. O tome govorimo svake godine, o tome govorimo svaki put. Hrvatska narodna banka, mjere Hrvatske narodne banke, u jednom trenutku spasitelji, u drugom trenutku da ne upotrijebim riječ, za gospodarstvo. Za izvozno gospodarstvo vrlo je jasno. Monetarna politika Hrvatske narodne banke za izvozno gospodarstvo prije svega za prerađivačku industriju strašno. Strašno. Zašto fiskalna politika nije pratila čitav taj sustav, pitanje koje tražimo već osam godina jer ova priča ne traje od jučer, ne traje od prekjučer, ona traje već osam godina. Ista fiskalna politika ili odnos između monetarne i fiskalne politike, već osam godina traje. Hoće sad ovaj prijedlog zakona to nešto promijenit, neće. Neće, osim u području dojma. Evo jučer, prekjučer, kad je Chroma imala svoj skup. Upravo oni koji su u pravilu bude u noći, a tko se nije bavio poduzetništvom taj ne zna što to znači po noći se probudit i do jutra moraš naći rješenje, moraš ljudima isplatit plaću, nemaš rješenje, pet put se preznojavaš, pet puta se preoblačiš i rješenja nema. Ti ljudi su prekjučer vrlo jasno dali 10 mjera. Jel bio tko na tom skupu, govorim o Chromi. Predložili su vrlo konkretne mjere, vrlo jasne, pogotovo u smislu ili u pravcu nešto što se već osam godina ne rješava ili nije se riješilo ili ne pokušava se riješiti, gdje se bježi od toga a to je kako tim ljudima smanjiti evidentni monetarni gubitak na kojega oni ne mogu utjecati. Govorim o izvoznicima. Evo kolega Lucić zna, drvna industrija, jel drvna industrija kriva što je ušla u područje pogotovo finalne, jer koliko god imaš više ugrađen dodatne vrijednosti to je za tebe problem veći. Najljepše je ovima sam kaj tovare kontejnere sa trupcima zahvaljujući dobroti države i šibaju di ne …/Ne razumije se./… uzimaju po kubiku od 200 do 300 eura razlike u cijeni. Dobrotom države ili nesnalaženjem države. ti ljudi su evo prekjučer ponudili vrlo jasna rješenja. Mi u HNS-u već svako svako malo nuđamo rješenja, vrlo kvalitetna rješenja i hvala Bogu da su neka i ušla u mjere Vlade Republike Hrvatske i to je dobro i mi smo zadovoljni, sretni smo zbog Ali ako je već politika problem da se ne prihvate kvalitetna rješenja, ovi gospodarstvenici prekjučer su dali 10 mjera, imaju veze s politikom, dapače oni imaju veze s politikom toliko koliko politika njima onemogućava da razviju svoje poslovne aktivnosti i zaposle ljude i stvore novu vrijednost. Nadalje, da li bi bila podrška gospodarstvenicima da ih se oslobodi plaćanja doprinosa za zdravstvo na bruto plaće do 15%. Da li su gotovo svi nezaposleni, gotovo svi nezaposleni imaju osiguranu zdravstvenu zaštitu, imaju, plaćamo iz državnog budžeta. ajmo osloboditi gospodarstvenike tih 15%, smanjujemo cijenu rada rada uz obavezu da te radnike zaposle na neodređeno. Dal na dvije godine, dal na tri godine, uopće nije važno, ali na neodređeno jer se dešava što u sustavu, ništa se ne dešava. Dapače, po tom modelu ti ljudi će stvoriti novu vrijednost. Ili je pretpostavka da će u radnom odnosu sasvim sigurno stvoriti novu vrijednost jer sad dok su na birou ne stvaraju novu vrijednost. To bi recimo mogla biti jedna od mjera za poticanje zapošljavanja i ulaganja itd. Prema tome da ne duljimo, mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ćemo podržati ovaj prijedlog zakona. Dat će efekte kakve će dati, vjerojatno nešto malo snažnije nego dosadašnji jer se smanjuje granica, produljuju se rokovi i usklađuje se sa zakonodavstvom Europske unije, usklađuje se sa Zakonom o općem upravnom postupku, jedna obveza koju moramo napraviti, ali ne očekujemo da će taj prijedlog zakona postići značajnije efekte, značajnije mjere u smislu i poticanja ulaganja, a posebno u smislu zapošljavanja jer ponavljam, zapošljavanje je pitanje svih pitanja ali isključivo uz snažni rast gospodarstva. Da li ima znanja i sposobnosti vidjet ćemo, ali mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika smo svjesni da tog potencijala i znanja i sposobnosti nema jer da ima ti efekti bi već danas bili vidljivi, međutim evo čekamo osam godina, njih nema. Kao što sam već u par navrata prilikom rasprave rekao, najveći potencijal ove države su upravo novi izbori i izbornim legitimitetom Vlada koja će preuzeti odgovornost za daljnje vođenje ove države. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je Klub HDZ-a, u ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo nekoliko riječi o ovome Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. U svakom slučaju slušajući raspravu pojedinih kolega slažem se da nisu dovoljna sredstva za poticajna ulaganja ali istovremeno moramo vidjeti i znati da smo u teškoj situaciji i da bi sigurno Vlada Republike Hrvatske i mjerodavna ministarstva učinila sve da dadu više poticajnih sredstava da su to u mogućnosti. Istina možda kada govorimo o ulaganjima onda možda kada bi zbrajali i pravili rekonstrukciju možda bi došli u poziciju da se pitamo jesu neka ministarstva ili neke grane dobile više poticajnih sredstava a neke manje. mjerodavne institucije koje vode brigu nužne su da surađuju sa prije svega gospodarstvom, onim granama koje su na izvoru proizvodnje i siguran sam da bi kroz takav jedan vid suradnje postigli obostrano zadovoljstvo i u Ministarstvu i u gospodarstvu a samo sa jednim ciljem da postignemo što bolje rezultate u gospodarskom smislu. Kada govorimo o poticajima u gospodarstvu onda jedino je sigurno poticaji su urodili plodom ali još bi više da je bilo više sredstava jer poticanjem proizvodnje u bilo kojoj grani a prije svega mislim na one grane koje su najzastupljenije u Hrvatskoj prije svega, to je metaloprerađivačka, to je tekstilna, to je drvna industrija. Poštovane kolegice i kolege, u samo ove tri grane moguće je zaposliti uz dobre poticaje jako puno ljudi, ljudi gdje ta proizvodnja ne traži isključivo ljude sa visokom stručnom spremom nego su to proizvodnje koje bi upravo uz poticaje zaposlile velike broj ljudi upravo onih koji su na Zavodu za zapošljavanje i siguran sam da i Vlada i Ministarstvo rade dobro taj posao kada su upravo te grane dobile dobile poticaje i rezultati su sigurno vidljivi. Izlaskom iz ekonomske i svjetske krize siguran sam da će se otvoriti mnoga svjetska tržišta jer kao što smo ovdje nekoliko puta govorili, rekli smo da je Hrvatska jedna od zemalja koja ušla zadnja u recesiju ali isto tako ćemo zadnji izaći iz recesije, zato mislim mislim da svi oni koji govore da smo već davno trebali izaći iz recesije, svi bi mi to voljeli ali istovremeno to nije moguće. Nisu u pravu i siguran sam da će upravo ove mjere Vlade i Vlade i Ministarstva za poticanje ulaganja dati svoje rezultate. I još jednom ponavljam metaloprerađivačka, tekstilna, drvna industrija to su grane koje mogu vrlo brzo dati rezultate i na određenim sastancima i u jednim neformalnim razgovorima uvijek sam govorio jer doista imam i iskustva, kada se tiče o gospodarstvu onda mogu reći da bi duplo veći poticaji u ove grane dali ne duple rezultate nego i daleko veće. Neću sada govoriti o ulaganjima u pojedinim granama koji nisu dali očekivane rezultate i zato upravo mislim da svi skupa trebamo vidjeti koje grane u najkraćem vremenskom periodu mogu dati određene rezultate. Stoga i donošenje zakona 2007. godine o poticanju ulaganja su doista mjere koje su ostvarile svoje rezultate i minimalna visina ulaganja koja je tada bila odobrena, su iznos od 300 tisuća eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta. Međutim, moja filozofija i moje razmišljanje, dakle moje razmišljanje, da uz ova sredstva ćemo daleko više otvoriti radnih mjesta u postojećoj grani a posebno onoj koja zahtijeva radna mjesta i kvalifikaciju ljudi gdje nije uvjet visoka stručna sprema. Stoga sustav poticajnih mjera za ulaganje čini ukupno 6 vrsta poticajnih mjera od koja je najizdašnija i za i za ulagače izuzetno privlačna porezna povlastica koja predstavlja umanjenje stope poreza na dobit od 50 do 100%. Naravno u jednom razdoblju od 10 godina. Do ulaska u Europsku uniju ulagačima također stoji na raspolaganju i carinska povlastica koja omogućava oslobađanje od plaćanje carine za opremu i strojeve koji se uvoze iz zemalja s kojima Republika Hrvatska nije u potpunosti liberalizirala trgovinske odnose. Donošenjem predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja omogućit će se smanjenje minimalnih uvjeta za korištenje poticajnih mjera za ulaganje, za projekte. Ulaganje zakona o poticanju ulaganja odnosno ulaganja u projekte tehnološko razvojno, inovacijskih aktivnosti i strateških aktivnosti poslovne podrške što će rezultirati i procijenjeno većim brojem korisnika Zakona. Minimalni iznos izmjenama i dopunama Zakona početnog ulaganja za projekte ulaganja, o poticanju, smanjuje se na 100 tisuća eura ili kako je ovdje bilo rečeno gdje je državni tajnik rekao najmanje 5 novih radnih mjesta. U razdoblju od 3 godine od početka ulaganja. Također imajući u vidu složenost i dubinu globalne gospodarske i financijske krize u razdoblju od 2008. i 2010. godine koja je posebno koja je posebno negativne učinke imala na gospodarske aktivnosti, povezana sa projektima novih ulaganja i novog zapošljavanja povezanog sa ulaganjem. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva predvidjelo je izmjene i dopune Zakona, produženja razdoblja realizacije. Što je logično jer u tom vremenskom periodu su doista pojedine tvrtke zapale u teškoće i i svakako je jako dobro da je Ministarstvo gospodarstva iznašlo načina da se produlje ovi rokovi kako bi pojedine tvrtke obnovile svoju proizvodnju. Naravno da su neke tvrtke bile u krizi i bile su prisiljene i otpuštati radnike, ali nisu sasvim odustali od započetih i planiranih ulaganja. Neki su svoja planirana ulaganja za neko vrijeme i odgodili, te se također nalazi u situaciji da u trogodišnjem periodu nisu realizirali minimalnu visinu ulaganja kao ni zapošljavanje minimalno deset novih radnika. Zbog svega navedenog ministarstvo je pripremilo dio novog zakona, odredbe kojima se omogućava produženje razdoblja realizacije navedenih odredbi projekta ulaganje za dvije kalendarske godine što je jako bitno i daje se, dakle mogućnost da svaki poduzetnik upravo u te dvije nadolazeće godine oporavi svoje gospodarstvo i tu je upravo Vlada i ministarstvo dalo ponovno priliku svakome onome tko je iskazao svoj interes za ostvarenje određenih gospodarskih aktivnosti. No, moram ovdje reći nekoliko riječi, a što me doista zabrinjava ne samo od jučer ili prekjučer od kada se pojavio taj članak u novinama, nego već duže vremena da u Hrvatskoj postoji jedna antipoduzetnička gospodarska aktivnost od pojedinih ljudi iz medija posebno iz tiska i gdje se počeli svi bavit gospodarstvom, a prije svega počeli su davat određene ocjene koliko je koje gospodarstvo uspješno. Ali to i nije toliko zabrinjavajuće, nego je zabrinjavajuće da upravo ti listovi koji pišu o pojedinim tvrtkama jednostavno dovode u poziciju one tvrtke koje su koristile ili kreditna sredstva iz Fondova za regionalni razvoj ili bilo koja druga poticajna sredstva dovode se u poziciju da jednostavno neki drugi vode o njima brigu, ali da istovremeno oni koji su zaduženi za gospodarstvo, za proizvodnju i u konačnici za vraćanje tiju kredita njih se ništa ne pita. Zašto govorim o anti poduzetničkoj klimi? Pa govorim iz razloga šta još ni jedan objekat u Republici Hrvatskoj od značajnijeg interesa nije bio, a da nije čak bila i rasprava u Saboru, a pogotovo u medijima ili pogotovo u tisku. Kakvu mi to poštovane kolegice i kolege dajemo poruku ulagačima koji trebaju doći iz Europske unije. Sjetimo se prosvjeda na Cvjetnom trgu, a istovremeno kada danas vidimo tu velebno zdanje Hoto grupe onda svakako si dajemo za pravo i siguran sam da možemo osuditi svakoga onoga koji je prosvjedovao pod parolom "Pravo za grad". Danas kada je izgrađena ta investicija i kada vidimo da to nikome ne smeta osim što je dobrobit za sve građane, onda se možemo zapitati šta mi to radimo odnosno šta to rade oni koji su dobili instrukcije od nekoga drugog, osim što su danima provodili i dane i noći prosvjedujuć, a iza njih je sigurno netko stajao. Koliko poštovane kolegice i kolege imamo danas takvih investicija gdje su pojedini ulagači želili ulagati u Republiku Hrvatsku, a ti isti prosvjednici su im u startu onemogućili ili su ih otjerali iz Republike Hrvatske. Koliko još uvijek danas imamo birokracije u našim institucijama koje izdaju lokacijske i i dozvole, dakle da bi se određeni objekti izgradili. Da li ti isti ljudi razmišljaju da svi oni koji dolaze po te iste dozvole moraju u kratkom vremenskom periodu dobit određenu dokumentaciju. Za to upravo na temelju ovoga članka koji je izašao prije nekoliko dana gdje se osuđuju poduzetnici koji su dobili sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja a da istovremeno nije se pitalo koliko je zaposleno ljudi na temelju tiju sredstava. I u konačnici to nisu sredstva bespovratna, nego su to sredstva kreditna koja koštaju pod određenim uvjetima. Nitko od ovih poduzetnika nije dobio sredstva a da ih ne mora vratiti. No, istovremeno postavljam pitanje ako je to tako lako biti gospodarstvenik, pa zašto svatko od ovih i u ovoj sabornici koji zna sve o gospodarstvu se ne prihvati takvog posla. Zašto netko od takvih istih ne zaposli ne 100 ljudi, nego 1 čovjeka i da mu daje svaki svaki mjesec osobni dohodak. Ne, ovdje su svi spremni kritizirati, ovdje su svi spremni pametovati, ovdje su svi spremni reći sve treba zatvorit oni koji ne izvršavaju svoje obaveze, a da istovremeno nitko ne pita kaka je situacija u gospodarstvu i kako i na koji način će se poslovati. Prema tome, rekao sam već nekoliko puta izvolite gospodo kada svi tako znate lijepo govoriti osnujte si poduzeće i zaposlite jednog djelatnika, a ovdje samo iz jednog projekta 7 milijuna i 600000 kuna, a ja to tvrdim i stojim iza toga zaposleno je 120 ljudi. I istovremeno da ne govorim ovdje se spominju kolege iz HS produkta, a istovremeno ne pitaju se koliko je ta tvrtka do sada zaposlila ljudi, grade novu tvornicu, ulažu, a istovremeno ih svaki dan protežu kroz novine, a neutemeljeno jer ti isti novinari i optužuju i osuđuju i donose presude mimo pravne države i mimo onih koji bi to trebali raditi. Hvala vam Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. **Filipović, Krešo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo pred nama se nalaze izmjene i dopune rekao bih jednog iznimno važnog propisa za Republiku Hrvatsku s obzirom na činjenicu da se radi o zakonu koji je od trenutka njegovog donošenja, kojem je od trenutka njegovog donošenja osnovni cilj poboljšanje poduzetničke i investicijske klime, te na taj način dostizanje željene razine gospodarskog razvitka Republike Hrvatske. Spomenuti cilj se nastoji ostvariti poticanjem direktnih ulaganja od strane domaćih i stranih poduzetnika prije svega u proizvodne djelatnosti i tzv. greenfield investicije, tj. s poticanjem ulaganja koja za sobom nose transfere novih tehnologija, a samim time proizvode i usluge sa višom razinom dodane vrijednosti. Dakle, radi se o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja kojeg je Hrvatski sabor donio još 2006. godine i koji se praktično primjenjuje od sredine 2007. godine kada je donešena uredba o poticanju ulaganja kao provedbenog propisa. Također je važno reći kako je važeći zakon u trenutku donošenja bio u potpunosti usklađen sa svim relevantnim direktivama i smjernicama Dakako i sa odredbama Zakona o državnim potporama, što znači kako je važeći zakon dobio zeleno svijetlo i od Europske Komisije, ali isto tako je dobio zeleno svijetlo i od naše Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Uvodno ću još samo reći kako zakon predviđa šest poticajnih mjera, dakle porezne povlastice, carinske povlastice, potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih sa ulaganjem, potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih sa ulaganjem, poticajne mjere za osnivanje i razvoj tehnološko-razvojno …/Govornik se ne razumije./… centara i strateških aktivnosti poslovne podrške, te poticajne mjere za velike projekte ulaganja, ili tzv. projekte od značajnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. U nešto više od 3 i pol godine primjene Zakona o poticanju ulaganja zaprimljeno je ukupno 169 prijava prijava za korištenje poticajnih mjera, to smo mogli čuti i u uvodnom izlaganju državnog tajnika, a potvrde o dodjeli statusa nositelja poticajnih mjera dobila su 73 trgovačka društva, i to za ukupnu visinu ulaganja oko 3,2 milijarde

dakle negdje oko 856 tisuća kuna, što je praktički i u okvirima koji su propisani člankom 4. i člankom 12. zakona, znači kreće se u tim nekakvim okvirima. Također iz teksta uvodnog obrazloženja, uz prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja može se primijetiti kako su nositelji poticajnih mjera tijekom 2008., 2009. i 2010. godine uglavnom koristili porezne olakšice te bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta i usavršavanje. Dakako ako su ta radna mjesta, i to usavršavanje vezano uz ta njihova ulaganja. Kada su u pitanju predložene izmjene i dopune Zakona o poticanju ulaganja, ja ću u svojoj raspravi reći samo one najbitnije, dakle one koji na neki način suštinski mijenjaju ovaj zakon. Pa prije svega spomenut ću članak 2. i članak 4. predloženih izmjena i dopuna, kojima se za ulaganje iz članka 11., odnosno za projekte osnivanja i razvoj tehnološko-razvojno-inovacijskih aktivnosti i strateških aktivnosti poslovne podrške smanjuje minimalni iznos početnog ulaganja sa 300 tisuća na 100 tisuća eura, dakako u kunskoj protuvrijednosti, te uvjet otvaranja minimalnog broja novih radnih mjesta, sa 10, 30, 50 i 70 na 5, 15, 25 ili 50 radnih mjesta, što dakako zavisi o ukupnoj visini ulaganja u određeni projekat. Nadalje člankom 6. predmetnog zakona je propisano da će se bespovratna novčana potpora za velike projekte u visini 5% od stvarnih troškova izgradnje novih i dogradnje i proširenja postojećih infrastrukturnih objekata objekata i priključaka, ili maksimalno pola milijuna eura, isto tako u kunskoj protuvrijednosti ubuduće moći ostvariti samo za ulaganja na područjima Republike Hrvatske, gdje stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%. Također je za velike projekte ulaganja i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih troškova iznosi najmanje 50 milijuna eura neće se više moći dodjeljivati uvećanje maksimalnog intenziteta potpore za mala i, male i srednje poduzetnike od 10, odnosno 20 bruto postotnih bodova. Ovdje je potrebno naglasiti kako se ovim odredbama, dakle odredbama članka 6. predmetnih izmjena i dopunama Zakona o poticanju ulaganja usklađuje sa europskim smjernicama za regionalne potpore 2007.-2013. godine. Konačno člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja omogućuje se produženje razdoblja realizacije odobrenih projekata ulaganja, čija je realizacija započela tijekom 2007., 2008. i 2010. godine za dodatne dvije godine, što mi se čini sasvim logičnim i mudrim potezom Vlade Republike Hrvatske i nadležnog ministarstva, s obzirom na ukupnu gospodarsku situaciju u prethodnih nekoliko Na kraju uvažavajući sve prethodno rečeno, ali prije svega značaj ovog zakona za ukupan gospodarski prosperitet i razvoj Republike Hrvatske, osobno ću podržati usvajanje ovog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Pa pred nama je samo još jedan u nizu zakona i aktivnosti koje provodi Vlada kroz provođenje mjera planiranih u programu gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, to je izmjena i dopuna Zakona o poticanju ulaganja. Poticanje ulaganja u smislu ovog zakona predstavlja sustav poticajnih mjera za ulaganja u gospodarske aktivnosti na području Republike Hrvatske, kao i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjima. Mjere se odnose na projekte ulaganja u proizvodno prerađivačke gospodarske aktivnosti, tehnološko-razvojno-inovacijske centre, i strateške aktivnosti poslovne podrške. Od lipnja 2007. kada je stupila na snagu uredba o poticanju ulaganja, počeo se primjenjivati i novi Zakon o poticanju ulaganja, a do veljače ove godine zaprimljeno je ukupno 160 prijava za korištenje poticajnih mjera. Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobila su 73 trgovačka društva za planiranu visinu ulaganja u iznosu od 3,2 milijarde kuna, te planirano otvaranje 3 tisuće 736 novih radnih mjesta. Odabrani projekti ulaganja odnose se u najvećoj mjeri na metalo-prerađivačku industriju, proizvodnju i servis motornih vozila i dijelova, tekstilnu industriju, drvno-prerađivačku industriju, i druge. Od navedenih projekata 21 projekt ulaganja ili 29% realizira se od strane trgovačkih društava koja su u potpunom ili djelomičnom stranom vlasništvu, vrijednost ulaganja tih trgovačkih društava u stranom vlasništvu procjenjuje se na 1,4 milijarde kuna, uz planirano otvaranje 2 tisuće 25 novih radnih mjesta. Najčešće i najviše korištene mjere iz ovog programa je mogućnost smanjenja propisane stope poreza na dobit u određenom postotku, ovisi o visini ulaganja i broju zaposlenih, te carinske povlastice za nabavu i uvoz opreme i strojeva. Ovim zakonom uređuje se i to je najbitnija izmjena po meni, da se postojeća definicija minimalnog iznosa početnog ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja smanjuje na 100 tisuća što se preračunava u kune. Te se postojeća definicija propisanog minimalnog broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektima ulaganja umanjuje za ulaganje iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja na minimalno novootvorenih radnih mjesta. Naravno da se donošenjem ovog zakona očekuje veći broj korisnika ovih poticajnih mjera zbog smanjenja minimalnih uvjeta. Da se očekuje veći broj novootvorenih radnih mjesta što naravno dovodi dalje do smanjenja nezaposlenosti. Da se očekuje povećana proizvodnja što dovodi u konačnici do rasta BDP-a. Da Da se očekuje globalno poboljšanje poduzetničke klime u RH što bi trebalo dovesti do daljnjeg razvoja malog i srednjeg poduzetništva, do otvaranja novih poduzetničkih tvrtki i obrta. Dobro je što, čuli smo državnog tajnika prihvaća se prijedlog da osim trgovačkih društava korisnici ovih poticajnih mjera budu i obrti i što vjerujem da će također dovesti do većeg broja korisnika i svih ovih naknadnih znači znači povećanja koja očekujemo i u broju zaposlenih i u povećanju proizvodnje. Očekuju se više nego dobri i značajni rezultati donošenjem ovog zakona u paketu sa svim ostalim mjerama Programa gospodarskog oporavka Vlade RH u paketu u paketu sa cijelim nizom programa koje i ove godine provodi Ministarstvo gospodarstva i gdje su natječaji u tijeku, gdje se mogu koristiti sredstva i za poduzetnike, obrtnike, mlade, žene jedinice lokalne samouprave, izgradnju novih gospodarskih zona. I vjerujem da će sve skupa dovesti do smanjenja broja nezaposlenih i da će ovaj Program gospodarskog oporavka zajedno sa Zakonom o poticanju ulaganja koji doživljava značajne promjene da će nemogućnosti povećanja broja korisnika i sredstava dovesti do gospodarskog oporavka RH. Zbog svega navedenog prihvaćam donošenje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Željko Turk, izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Pa uvaženi kolega Huška, dakle zaista je ovdje rečeno sve ono što je hrvatska Vlada i ministarstvo radilo u zadnje vrijeme, a posebice vezano i uz temu promjene ovog zakona. Ali, vi kao čelnik lokalne samouprave vjerojatno ćete se složiti sa mnom da kada govorimo o ulaganju, a onda je poticanje ulaganja na onaj veliki, teški, bremeniti put koji potencijalni investitori moraju proći da bi zapravo do momenta ulaganja i došli. Nešto što je naslijeđe vremena, povijesti, a nažalost, a dobro da je tome tako da imovinski odnos i ovakve stvari budu sređene. Vrlo često se događa da na pojedinim prostranim područjima neriješeni imovinski katastarski gruntovni izvadci u vremenima iz prošlosti su velika prepreka ulaganju. Posljednji propisi svakako su jasno postavili pravila, a kada je riječ o potrebitim dozvolama za tu namjenu Vlada se vrlo kvalitetno odredila prema brzini dobivene dozvole, ali često izvadci i katastarski izvadci stari po 50-ak i 100 godina, a onda nastale promjene u međuvremenu lateralni kanali, ceste, javni putovi koji nisu kroz tzv. one terene rješavani 50-ak godina zapravo investitore dovode do očaja. To nije ovoga momenta nešto što je ovog momenta kriva hrvatska Vlada, ali dovoljno govori o objektivnim poteškoćama kada i uz novce koje imate ili ste posudili ili dobili kao poticaj od države ostajete u nemogućnosti kvalitetnog ulaganja u kraće vrijeme što predstavlja veliki problem. I vjerujem da je to to, i ta karakteristika i to obilježje danas je to obilježje čitave Hrvatske. kad pokušavamo animirati poduzetnike da dođu u određeni grad, u određenu općinu, na koje probleme nailazimo. I mi kao zainteresirani, znači čelnici jedinica lokalne samouprave, ali i ti poduzetnici koji znaju izgubiti i puno vremena i novca, a nerijetko i odustati od investicije kad naiđu na gotovo nemoguće prepreke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ima i za to rješenje. Program gospodarskih zona koji je osmislilo Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske prebacuju lopticu upravo nama jedinicama lokalne samouprave da na vrijeme svojim prostornim planovima predvidimo gospodarske zone, da na vrijeme riješimo imovinsko-pravne odnose, da pripremimo sve probleme na koje nailazimo na terenu i vodene puteve koji ne postoje, postoje samo u katastru i nađu se onda nama javno-vodno dobro usred zone gdje voda nije stoljeće jedno tekla da sve to stignemo pripremiti, promijeniti i osigurati poduzetnicima kvalitetnu parcelu sa svim riješenim imovinsko-pravnim odnosima, sa puno jednostavnijim i bržom mogućnošću dobivanja svih potrebitih dozvola i savršen je model gospodarskih zona upravo zbog toga. Imamo dovoljno vremena da uredimo te zone, da ih komunalno opremimo, da riješimo imovinsko-pravne odnose, naravno uz potporu Ministarstva gospodarstva i Državnog proračuna jer gradovi, posebice manji, i općine nemaju dovoljno svojih sredstava. I da poduzetniku ponudimo određenu zonu, određenu zelenu livadu kompletno uređenu sa svim riješenim problemima. Poduzetnici koji dolaze u dijelove gdje nisu uređene gospodarske zone zasigurno da nailaze na veće probleme, ali kažem nama je ponuđena mogućnost da kroz gospodarske zone pripremimo kvalitetne parcele gdje se puno brže može sagraditi gospodarski objekt i riješiti investicija nego na neuređenim zelenim površinama, odnosno građevinskim površinama u gradovima i općinama. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Daniel Srb, izvolite.

određene simbolike nego to treba biti zakon koji će bitno utjecati na stvarno povećanje ulaganja u hrvatsko gospodarstvo. Mi moramo pritom bit svjesni i okruženja u kojem živimo i činjenice da neposredno iza ovih istočnih, jugoistočnih granica Hrvatske nalazi se prostor u kojem su plaće zaposlenika neusporedivo manje nego u Hrvatskoj, a koje imaju barem kada su u pitanju neki od susjeda iznimno dobro riješen upravo ovaj sustav poticanja ulaganja. I naravno u takvim situacijama potencijalni investitori procjenjuju sve. Procjenjuju cijenu radne snage, cijenu rada, ulaganja, poticaje koje mogu dobiti na vlastita ulaganja i treba se stoga koncentrirati prije svega na one skupine potencijalnih ulagača koji mogu birati. Njima treba omogućiti dodatne poticaje kako bi se odlučili upravo za Hrvatsku, jer sredstvima koja se budu u Hrvatsku unosila ovisit će naš gospodarski razvoj u cijelosti. Kada pogledamo izvješće o tome na što su utrošena ova sredstva u posljednje četiri godine, dakle 169 prijava, 73 trgovačka društva su bili na određeni način nositelji ovog projekta, a pri tome sredstva usmjerena 13,4% metaloprerađivačka industrija, servis motornih vozila 11,4%, 10,9 tekstilna industrija, 8,4 drvoprerađivačka, 5,6 proizvodnja strojeva, distribucija, logistika, tisak 5,5. I treba iz toga napraviti jedan zaključak. Očito je da je prvo, relativno malo prijava bilo podneseno, drugo da su određena sredstva odlazila u nekim sektorima koji nisu niti nositelji razvoja niti mogu omogućiti veliki broj zapošljavanja. Ne treba poticati one sektore koji će se u Hrvatskoj sami tako i tako razvijati zbog toga što su vezani uz tržište kao što je to recimo servisi motornih vozila. Oni ne mogu otići negdje dalje nego će u odnosu na određeni broj stanovnika biti će otvoreni takvi servisi bez obzira bilo poticanja ulaganja ili ne. Kada je u pitanju radno intenzivne djelatnosti one osiguravaju relativno veliki broj radnih mjesta. Ali Hrvatska upravo ima taj problem što se iz Hrvatske sele, odlaze te gospodarske djelatnosti. Mi pri tome moramo održati radna mjesta jer tako i tako u Hrvatskoj postoji prvorazredan gospodarski problem visoke nezaposlenosti. Naravno da taj sektor zapošljava veliki broj ljudi, da to treba očuvati. U kojoj mjeri se zapravo mogu poticati ulaganja kako bi to dugoročno opstalo upravo ta gospodarska grana u Hrvatskoj, to je pitanje koje traži određeno razmatranje. tome, zaključio bih da cijeli ovaj Zakon ću podržati kao znak rekao bih dobre volje, želje da se kroz različite oblike ulaganja Hrvatsko gospodarstvo razvija ali moramo biti pri tome svjesni i moramo imati zakon koji će doista ciljano privlačiti investitore i koji će omogućiti da u tom smislu budemo poželjniji stranim investitorima od susjeda naravno određujući pri tome upravo one gospodarske grane za koje procjenjujem da će u sljedeća dva do tri desetljeća biti nositelji gospodarskog razvoja Hrvatske. Oni su za Hrvatsku najinteresantniji i za njih treba dati najveća ulaganja. Pri tome ne treba ulagati u one sektore koji će se u Hrvatskoj razvijati sami od sebe jer u tom slučaju to može biti samo pogodovanje nekom. Da zaključim, u znak dobre volje i želje da se i dalje značajnije i od ovog Zakona potiču ulaganja u Hrvatskoj podržat ću ovaj prijedlog Zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić,

Čekam da se steknu uvjeti jer je previše žamora. Hvala. Bez štednje nema investicija, bez investicija nema gospodarskog rasta, bez gospodarskog rasta nema zapošljavanja i tako ukrug. Dakle, nedovoljne investicije, investicijska aktivnost uvelike određuje gospodarsku sudbinu svake zemlje tako i naše. Štednja je preduvjet investicije, Hrvatska ima štednju veću nego ikada u povijesti, a investicijsku aktivnost manju nego ikada u povijesti. Očito da su negdje prepreke koje treba otklanjati. Ovih 6 mjera svakako će potaknuti ulaganja ali upozoravam da ima i drugih prepreka koje treba otklanjati da bi ove mjere postajale učinkovitije nego što se od njih očekuje. Koje su prepreke najčešće i najvažnije za ulaganje? Često čujemo da je to državna administracija i je, to ne treba tajiti. Državna administracija postupa na različitim na različitim mjestima i to zbunjuje investitore. Isti investitor ako ulaže u jednom dijelu Hrvatske ima primjerice drukčiji pristup nego u drugom dijelu gdje mu se onemogućuje zapravo djelovanje. Različita primjena i selektivna primjera administracije usporava investicijski ciklus. Dobra je mjera da se smanji dobit onima koji ulažu ali moram naglasiti nije problem visina porezne stope na dobit u Republici Hrvatskoj niti to destimulira ulagača. Evo kazat ću vam,

u Hrvatskoj je 20%. Očito da to ne smije biti problem. Ima čak 28% u Danskoj porezna stopa na dobit. U Sjedinjenim Američkim Državama 22,7%, u Švedskoj 27,9% dakle sama porezna, stopa poreza na dobit nije uopće prepreka ulagačima u investicijskoj aktivnosti. Prepreka je ono jer je to porez na ostvarenu aktivnost, na realizaciju aktivnosti, prepreke su druge prirode. Prepreke, rekao sam državna administracija, a prepreka je i kreditna aktivnost. Kreditna aktivnost poslovnih banaka, niti je dovoljna a kamatne stope su previsoke. Primjerice prije dva dana rijetko koji građanin nije dobio dopis od jedne velike banke u kojem kaže bez ikakvih ograničenja možete dobiti do 10 tisuća eura bez jamstava, na 10 godina kada se sve zbroji uz kamatu 10% I zamislite onda građani pomisle 10 tisuća eura na 10 godina, pa to je povoljno, jagme se kako što brže doći do takvog kredita a zapravo su navučeni i prevareni. Ali investirati u gospodarsku aktivnost ne može bez niže kamatne stope. Prepreka su ima nedovoljna razmijenjen stupanj konkurencije, poslovni običaji, visoki troškovi koji prate investiciju, troškovi HEP-a i dr. Prepreke su često i zemljišne knjige i katastar koji nisu ujednačeni i nisu ujednačeni. Ima još prepreka ali skratit ću da možemo imati glasovanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li predstavnik predlagatelja? Ne. Onda prelazimo Hvala vam